След процедурата на господин Симеонов ще продължим с въпросите към заместник министър-председателя по икономическата и демографската моята процедура е аналогична на процедурата на господин Свиленски, тъй като вчера е имало закъснение на един пътнически влак, моля да поканите началника на гара „Подуяне“. (Смях, реплики

Господин Свиленски, виждате, че дори не коментирах това, което каза господин Симеонов. Заповядайте. Господин Свиленски, нека да приключим тази тема! Благодаря Ви. Питане от народния представител Корнелия Нинова, Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев, Десислав Тасков, Иван Ибришимов и Валентина Найденова относно преобразуване на лечебните заведения за болнична помощ в публични предприятия. Заповядайте, господин Йорданов, да развиете питането си.

Както Ви е известно, с измененията и допълненията на Закона за публичните предприятия лечебните заведения за болнична помощ, държавна и общинска собственост, се преобразуват в публични предприятия. В съответствие с § 2, ал. 1 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона Министерският съвет следва да възложи на Агенцията за публичните предприятия и контрол изготвянето на анализ за създадените специални закони – на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, за държавни предприятия за изясняване на характера на осъществяваната от тях дейност, предимно търговска или публични функции и политики. В съответствие с § 2, ал. 4 държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които осъществяват предимно публични функции и политики, следва да се реорганизират в административни структури при спазване на действащата нормативна уредба

възложил ли е Министерският съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол горецитирания анализ на лечебните заведения за болнична помощ, държавна и общинска собственост, в съответствие със Закона за публичните предприятия? Какво е Вашето становище относно дейността, която извършват лечебните заведения за болнична помощ, държавна и общинска собственост, предимно публични функции и политики или предимно търговска дейност – нещо, което е от съществено значение при преобразуването им? Благодаря, господин Йорданов. Госпожо Николова, заповядайте за отговор. Имате пет минути.

господин Ибришимов, госпожо Найденова, с Решение на Министерския съвет № 483 от 16 юли 2020 г., на основание § 2, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните предприятия е възложено на Агенцията за публичните предприятия и контрол изготвянето на анализ на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност предимно търговска

като търговски дружества с акции и дялове по смисъла на Търговския закон. Към настоящия момент държавните предприятия, създадени със специални закони и с правно основание по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, са 16 на брой и сред тях няма болнични заведения. Анализът на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност – предимно търговска или предимно публични функции и политики, обхваща и следва единствено 16 държавни предприятия, и няма отношение към лечебните заведения. Анализът се намира на доста напреднал етап от неговото изготвяне и предстои внасянето му за разглеждане от Министерския съвет. Здравеопазването като основно право, включващо осигуряването на достъпна медицинска помощ и безплатно медицинско обслужване от държавата, а и адекватното им финансиране, е установено в Конституцията на Република България – в Закона за здравето и в Закона за здравното осигуряване. Изпълнението на ангажимента на държавата по осигуряването на достъп до болнична помощ се осъществява чрез изграждането на мрежа от лечебни заведения за болнична помощ на територията на страната. Държавните и общински лечебни заведения по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за лечебните заведения заемат съществено място в националната система за здравеопазване. Съгласно действащото законодателство лечебните заведения за болнична помощ, държавна и общинска собственост се учредяват от държавата и общините по реда на Търговския закон или Закона за кооперациите като търговски дружества или кооперации,

Вие ми отговорихте доста обстоятелствено, но казахте, че анализът, който е възложен, не е завършен. Аз не бих се съгласил с такава категоричност, защото Вие предварвате предварвате резултатите от анализа, който може да е доста по-различен от това, което Вие казахте. Проблемът, който възникна в момента, са правомощията на министъра на здравеопазването спрямо управлението на лечебните заведения за болнична помощ тези, които цитираме по Закона за публичните предприятия. Имаме злощастния опит, като пример ще Ви дам

В крайна сметка се получава едно разминаване в администрирането между Агенцията за публични предприятия и контрол – принципал на която е министърът на икономиката, и Министерството на здравеопазването и при двувластие – от два стола по средата. Така че моят въпрос е: кога ще бъде завършен конкретно този анализ и по какъв начин държавата ще възлага на публичните предприятия задачи, като в Закона за публичните предприятия пише, че те трябва да бъдат и финансирани?

три минути имате. на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ е осигуряването на достъпна и качествена медицинска помощ за населението на страната. Независимо че същите са създадени като търговци, дейността им е различна от дейността, извършвана от останалите стопански субекти, тъй като функциите, които осъществяват, са социално ориентирани и основната им дейност е предоставянето на медицински услуги за населението, а не е реализирането на най-изгодни за дружеството търговски резултат. Лечебните заведения за болнична помощ осъществяват дейност след получаване на разрешение, в предмета им на дейност задължително се вписва осъществяването само на болнична помощ и те не могат да извършват търговски сделки освен за нуждите на осъществяваните от тях медицински дейности и обслужването на пациентите. Дейността на лечебните заведения, на медицинските и другите специалисти, които работят в тях, се осъществява при спазването на медицинските стандарти за качеството на оказваната медицинска помощ и осигуряването на защита на правата на пациента. По отношение на анализа още веднъж подчертавам, че след приключване на съгласувателните процедури предстои съвсем скоро той да бъде внесен в Министерския съвет за разглеждане и обсъждане.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

Това явно не е достигнало и не Ви обвинявам във Вашата компетенция, Вашата експертиза, но бих Ви препоръчал да се запознаете. Искам да Ви кажа, че начинът, по който се отнасяте към болничните заведения и техните правомощия, може да попитате Вашия колега министъра на здравеопазването, защото Вашите изводи и Вашето отношение

господин Председател, уважаема госпожо Николова, уважаеми колеги! Моят въпрос е относно конкретните мерки на правителството в периода февруари – ноември 2020 г. по събираемостта на неустойки в ползва на българската държава, дължими от „Кей Джи

продължава да не изпълнява задължението си към българската държава и да не заплаща изчислените неустойки по приватизационния договор в размер на над 53 млн. лв. В тази връзка моля да ми отговорите: какви конкретни стъпки е предприело българското правителство в периода февруари – ноември 2020 г. за събирането на дължимите неустойки от неизрядния купувач? Какви конкретни обществени поръчки и бюджетни помощи са получили фирмата на купувача по посочения приватизационен договор, както и свързаните с него фирми? Какви законодателни и нормативни мерки сте предприели, така че фирмите, дължащи неустойки към държавата, да не бъдат допускани до обществени поръчки и бюджетни помощи? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря, господин Гечев. Госпожо Николова, заповядайте за отговор.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

290 лв., включваща главница и лихва. На основание предявения от Агенцията иск е образувано дело № 173 от 2019 г. по описа на Арбитражния съд. На 17 януари 2020 г. по делото е постъпил отговор на исковата молба от страна на ответниците, като в рамките на предоставения от Арбитражния съд при БТПП срок на 17 февруари 2020 г. Агенцията е представила своето становище в отговор на депозирания отговор на исковата молба. Междувременно, с молба от 12 февруари 2020 г., Агенцията е оттеглила избора на посочения от нея арбитър с оглед установено след подаване на исковата молба наличие на обстоятелства, които поставят под съмнение безпристрастността на посочения от Агенцията арбитър. С посочената молба Агенцията е предоставила на председателя на Арбитражния съд

да определи служебно арбитър вместо Агенцията. Предвид посоченото разпореждане Агенцията е изразила становище, че делегирането на правата по повод служебното назначаване на арбитър от председателя на заместник-председателя е незаконосъобразно. С резолюция от 3 април 2020 г. Арбитражният съд се е произнесъл по становището на Агенцията, като е постановил, че заместник-председателят на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата може да бъде оправомощен, като вече е посочил служебно арбитър на страната на ищеца, а именно арбитър Анна Станева. Тъй като арбитрите на страните не са стигнали до съгласие относно председателя на решаващия орган, с Разпореждане от 15 април 2020 г. същият е определен служебно от страна на заместник-председателя на Арбитражния съд палата. Определеният служебно председател е арбитър Ружа Иванова. С молба от 16 април 2020 г. ответникът по делото „Кей Джи Маритайм Шипинг“ АД е представил искане за отвод на арбитър Анна Станева, за което Агенцията е уведомена на 8 май 2020 г. В определения от Арбитражния съд в срок, на 22 май 2020 г. Агенцията е представила своето становище по искането за отвод. На 1 юли 2020 г. от страна на Агенцията е поискан отвод на посочения от ответниците арбитър господин Андрей Делчев. С Определение от 31 юли 2020 г., което ни е съобщено на 7 август 2020 г., решаващият орган в състав – Анна Станева, Андрей Делчев и председател Ружа Иванова, е оставил без разглеждане и без уважение исканията за отвод на арбитър Анна Станева и на арбитър Андрей Делчев. На 10 август 2020 г., в законоустановения срок, Агенцията е депозирала пред Софийския градски съд частна жалба срещу посоченото определение, като на това основание е поискала спиране на арбитражното производство. Образувано е дело 15-12/2020 г. по описа на Софийския градски съд, Търговско отделение, VI – XVI състав. С решение от 1 октомври 2020 г. по делото съдът е оставил без уважение жалбата на Агенцията, като решението е окончателно. С молба от 13 октомври 2020 г. Агенцията е поискала от решаващия орган възобновяване на производството по дело № 173/2019 г. По жалба срещу определението на Решаващия орган от 31 юли, депозирана пред Софийския градски съд от ответника „Кей Джи Маритайм Шипинг“ АД, е образувано дело 15-39 от 2020 г. по описа на Софийския градски съд, Търговско отделение, VI – X състав. По депозираната жалба Агенцията е представила становище на 18 ноември 2020 г. След постановяване на окончателното решение по посоченото дело арбитражното производство следва да продължи във фазата по събиране на доказателства. Паралелно с описаното арбитражно производство се развива и производство по отмяна на допуснатото в полза на Агенцията обезпечение на предявения иск чрез налагане на запор върху притежаваните от гаранта „Адванс Пропъртис“ ООД акции и дялове в капитала на Параходство и „БМФ Порт Бургас“ ООД, както и налагане на възбрана на имот на „Адванс Пропъртис“ ООД в София. На 21 февруари 2020 г. в Агенцията е постъпило съобщение от Софийския градски съд по частно гражданско дело № 15-531 от 2019 г., Втори въззивен състав, с което се изпраща за отговор молба за отмяна на допуснатото с окончателен съдебен акт обезпечение в полза на Агенцията на основание чл. 402 от ГПК. На 21 февруари 2020 г. Агенцията е представила възражение срещу молбата за отмяна, като е изтъкнала мотиви за нейната недопустимост и неоснователност. С определение по делото от 26 февруари 2020 г. Софийският градски съд е оставил без уважение молбата за отмяна, като постановеното определение е обжалвано с частна жалба от страна на „Адванс Пропъртис“ ООД пред Софийския апелативен съд. На 18 май 2020 г. е представен отговор от страна на Агенцията на частната жалба. По депозираната жалба е образувано частно гражданско дело 14-90 от 2020 г. по описа на Софийския апелативен съд, XV състав. С определение от 13 юли 2020 г. делото е насрочено в открито съдебно заседание за събиране на доказателства относно твърдяната от жалбоподателя свръхобезпеченост, като е назначена и съдебно-икономическа експертиза със задача да се направи оценка на имуществените обекти, предмет на допуснатото обезпечение. Благодаря. Благодаря. Бяхте изчерпателна, макар че превишихте малко времето. Господин Гечев, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Николова, Вие си позволявате лукса да не отговаряте на моите въпроси. Аз Ви попитах как така българската държава позволява да бъде разигравана от група хора и един основен акционер, който дължи 53 милиона плюс лихвите – сигурно вече са 54, на българската държава, позволявате негови фирми да участват в обществени поръчки и да получава нови десетки и стотици милиони?! Каква е тази държава?! Вие няма ли да вземете мерки? Как така ще се явявате Вие, членове на кабинета, на обществени мероприятия с този човек, ще се явявате с него на балове, на една маса, при положение че той дължи на българите 53 милиона, когато ние нямаме линейки?! Къде се намирате Вие, бих казал аз?! Вие не отговорихте на тези въпроси! Нищо не сте направили и тук други институции ще трябва да се заинтересуват защо, защото за това има някакви причини. Вие носите лично отговорност за Агенцията за приватизация. Как така Вие тук докладвате – отбележете, че Агенцията за приватизация, държавата, оттегля своя представител от Арбитражния съд. Защо? За да бъде назначен служебен! Как така, госпожо Николова, как така българската държава се отказва да се определи кой да я защитава? Вие отстъпвате това право на някой друг. Ами този, който дължи 53 милиона, дали няма да намери някой милион да си назначи защитник?! Как мислите? Как така, отговорете, българската държава се отказахте от защитник, който ние да изберем, а давате на други? Освен това Вие би следвало да знаете, че Европейският съд се е произнесъл, че в случай когато става дума за интерес на държавите – членки на Европейския съюз, нещата се решават в съда, а не в Арбитража на някаква бизнес

господин Гечев, категорично възразявам. Искам да Ви уверя, че всички правила по отношение на съдопроизводствените действия за защита на държавния интерес по отношение на заведените производства стриктно се спазват и аз лично осъществявам контрол по отношение на този въпрос. Бих искала допълнително да Ви информирам и за развитието на процедурите в последните два-три месеца. На 30 юли 2020 г. Агенцията е депозирала по последното заведено дело искане на отвод на председателя на състава – съдия Даниела Дончева поради наличие на съмнение относно нейната безпристрастност. Същата се е отвела в открито съдебно заседание по делото, проведено на 3 август 2020 г. По делото са предоставени редица молби и становища, които отразяват аргументите на Агенцията относно недопустимостта и неоснователността на провежданото производство и събирането на доказателства за факти, извън посочените в чл. 402, ал. 2 от ГПК. Заключението на първоначалната експертиза е оспорено изцяло от Агенцията, като съставът по делото е допуснал назначаването на тройна съдебно-икономическа експертиза, чието заключение е изслушването в открито съдебно заседание, проведено на 12 октомври 2020 г. Делото е насрочено за 9 декември 2020 г. Следва да посочим, че в заключението на посочената експертиза се посочва, че вещите лица са установили, че една от сградите, предмет на допуснатото обезпечение, а именно административната сграда с РЗП 3680 кв. м, е била разрушена след налагане на обезпечителната мярка „възбрана“. В тази връзка и поради наличие на регламентираните в Закона предпоставки, на 21 октомври 2020 г. Агенцията е подала сигнал до Софийската районна прокуратура с молба за извършване на проверка относно наличието на неправомерно поведение във връзка с унищожаването на възбраненото в полза на Агенцията имущество. Благодаря. Благодаря, госпожо Николова. Ако обичате, едно копие от материала, който изнесохте, да остане тук лично за мен. Благодаря. И за господин Гечев едно копие също може да подготвите. Приключихме с Приключихме с въпросите към госпожа Марияна Николова. Благодарим Ви и приятен ден! Следващите въпроси са към министъра на здравеопазването – господин Костадин Ангелов. Първият въпрос е от народния представител Георги Йорданов и Илиян Тимчев относно дейността на лечебните заведения за болнична помощ – публични предприятия, в условията на пандемия. Господин Йорданов, заповядайте да изложите Вашия въпрос.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

Вие знаете, че ние сме водили разговори с Вас на тази тема, че се създава един лек дисонанс, и то не толкова лек, благодарение на отговорността на директорите на лечебните заведения за болнична помощ относно субординацията и получаване на задачи. Но така или иначе, съгласно това, което приемаме като нови разпореждания за тях, Вие знаете, че може да им възлагате публични задачи, ако Ви е наредено от Министерския съвет. Тези задачи Тези задачи обаче трябва да бъдат възлагани със съответното осигурено финансиране и че средствата трябва да бъдат харчени съгласно Закона за публичните предприятия. В това отношение моят въпрос към Вас е: каква е Вашата практика, защото моята информация и моят анализ, който правя, е, че нищо не се е променило относно отношението, и то не би трябвало да се променя по време на криза, но така или иначе, това представлява нарушение на още един закон, наред с многото, които не се спазват на база справяне с пандемията? с пандемията? Искам да добавя нещо, което го няма в писмения въпрос към Вас: защо не бяха осигурени необходимите финансови средства за болница „Свети Мина“ в Пловдив

Заповядайте, господин Министър. държавна и общинска собственост, се учредяват от държавата и общините като търговски дружества или кооперации и осъществяват дейност след получаване на разрешение. В предмета им на дейност изрично се вписва „осъществяване на болнична помощ“. COVID-19 е инфекциозна болест, която се причинява от тежкия респираторен синдром коронавирус SARS CoV-2. Касае се за инфекциозно заболяване, предвид което възложените със заповеди на министъра на здравеопазването мероприятия на лечебните заведения за болнична помощ са във връзка с дейността, която извършват, съобразно законоустановеното им предназначение, а именно осъществяване на болнична помощ. в рамките на техните компетенции, или по ред, определен със закон. Задълженията се конкретизират чрез посочване на задълженото публично предприятие, съдържанието на задължението, срока и условията, при които то следва да бъде изпълнено, както и други условия, ако има такива. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия първата политика за участието на държавата в публичните предприятия се приема в срок до 31 декември 2020 г. В този смисъл Законът за публичните предприятия предоставя оптимален срок, в който да бъдат задвижени въведените с него процедури и механизми, един от които е посоченият от Вас механизъм за възлагане на задължения за извършване на обществена услуга или за изпълнение на цели на публичната политика. Понастоящем в сферата на здравеопазването съответните дейности се извършват по реда, определен в основните се извършват по реда, определен в основните за сферата действащи закони, а именно Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето. Въведените със заповеди на министъра на здравеопазването мерки в условията на извънредна епидемична обстановка се отнасят до всички лечебни заведения, независимо от формата на тяхната собственост, а не само до тези, които са публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия. Интересите на обществото в настоящата пандемична обстановка изискват провеждането на съвместни действия и всички лечебни заведения са длъжни да си взаимодействат с ресурсите, с които разполагат. В заключение бих искал да отбележа, че указания по прилагането на Закона за публичните предприятия съгласно § 4 от Допълнителната разпоредба на Закона, дава на Агенцията за публичните предприятия и контрол, а съгласно чл. 51, ал. 1 от Закона за нормативните актове задължително тълкуване на нормативния акт дава органът, който го е издал. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ангелов. Реплика? Заповядайте, господин Йорданов.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

се права на регионалните директори на районните здравни инспекции и директори на районните здравни каси да извършват съществени промени в структурата, да издават заповеди за извършване на съществени промени в структурата на лечебните заведения за болнична помощ, да ги наказва, докато те не се съгласят с това. Никъде обаче не става дума за финансиране на това, което те възлагат, дали имат възможности тези лечебни заведения, тези болници да извършват това. Идеята, с която Ви задавам този въпрос, и репликата към Вас е, аз считам, че Вие трябва в условията на пандемия централизирано да управлявате здравната система, императивно, бих казал, прехвърлянето на задължения и отговорности към структурите на местната власт, които не са готови, или към структурата на други предприятия, като Агенцията за публичните предприятия и контрол, според мен само внася дисонанс в управлението на държавната машина, ако мога да се изразя, по времето на пандемията. Благодаря, господин Йорданов. Господин Министър, имате право на дуплика. Заповядайте.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

както и с директорите на РЗИ, които са на пряко подчинение на министъра на здравеопазването. В тази връзка искам да отбележа, че направените промени ще дадат възможност, с която министърът на здравеопазването чрез областните управители и чрез директорите на районните здравни инспекции да осъществява водената единна държавна политика за справяне с ковид ситуацията. А по отношение на въпроса, който поставяте за финансирането, искам да отбележа, че средствата за финансирането на всички дейности са налични както по бюджета на Министерството на здравеопазването, така и във всички лечебни заведения в страната, които получават средства от Националната здравноосигурителна каса, независимо от обема дейност, който те осъществяват. Знаете, че механизмът на финансиране на лечебните заведения е 85% от утвърдените месечни прогнозни бюджети на лечебните заведения по методика, а в случаите, когато лечебните заведения докажат по-висок разход над този, Надзорният съвет взема решение за финансиране на дейността им до 100%, няма недостиг. Това е по отношение на Националната здравноосигурителна каса. По отношение на Министерството на здравеопазването има няколко механизма, които са допълнителни за осигуряване на финансиране на лечебните заведения както по линия на Наредба № така и по осигуряването на целеви средства от държавния бюджет, приети с Постановление на Министерския съвет през месец ноември, с които се осигуряват допълнителни средства в размер на 50 млн. Също така Министерството на здравеопазването е бенефициент и осигурява чрез централизирано закупуване на допълнителни количества лични предпазни средства, дезинфектанти, консумативи, препарати, включително и Ремдесивир, както и осигуряването на допълнителна апаратура за оборудване на всичките центрове за трансфузионна хематология в страната за осигуряване на рековалесцентна плазма. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Следващият въпрос е от народния представител Манол Генов относно участието на община Асеновград в Инвестиционен проект BG16RFOP001-4.001-0001

Инвестиционен проект за пълна модернизация на системата на Спешната помощ в страната. Община Асеновград е включена в този проект, като за целта е предоставила на Министерството на здравеопазването Договор за учредяване на безвъзмездно право за ползване върху част от недвижим имот. Последвал е технически проект за бъдеща нова база на Спешна помощ в Асеновград, разрешение за строеж от 21 2018 г. На 19 октомври 2020 г. Вие изпращате писмо до кмета на Асеновград Христо Грудев, след като сте разбрали по друг ред, а не от Община Асеновград, че площите вече са усвоени през 2020 г. за болнично ковид отделение. В писмото си Вие настоявате помещенията да бъдат освободени, защото започват дейности по проекта за Спешната помощ. октомври 2020 г. Общинският съвет на Асеновград, по предложение на кметския екип, решава Общината да напусне проекта за Спешна помощ, за да не се налага да освобождава ковид отделението. По този повод моят въпрос към Вас е следният: какви ще са последствията за бъдещето на Спешната помощ в Асеновград и за достъпа на местното население до нея, след като и до момента филиалът за Спешна помощ в град Асеновград на практика не съществува заради непокриване на медицинските стандарти за спешност? Били ли сте уведомени от кмета на Община Асеновград, че с решение от март 2020 г. Общинският съвет върху същото място, вече предоставено на Министерството на здравеопазването за Спешна помощ, е настанено отделение за ковид пациенти? Търсили ли са варианти Община Асеновград да предостави друг свой имот за Спешна помощ тепърва, предвид очевидната невъзможност в момента да бъдат опразнени тези помещения? помещения? Ще бъдат ли понесени от програмата някакви финансови корекции, че няма да се изпълни един от бъдещите центрове за Спешна помощ,

който е формулиран писмено до мен. Той е значително по-кратък. Вие добавихте и няколко допълнителни въпроса, на които към момента не мога да отговоря. По отношение на Министерството на здравеопазването и Инвестиционния проект за подкрепа развитието на системата за Спешната помощ – да, общият бюджет на Проекта е 163 млн. 897 хил.

като за целта са определени помещения със сключен договор за учредяване на безвъзмездно право за управление върху част от недвижим имот частна общинска собственост с № РД 06-67 от 3 май 2017 г., а именно девет броя помещения с обща площ 341 кв. м, находящи се на първия етап в Поликлинична база, нова пристройка към Общинската болница – град Асеновград. Междувременно Министерството на здравеопазването беше информирано от директора на ЦСМП – Пловдив, доктор Стойнев, с писмо, че в посочените по-горе помещения е изградено ново отделение в МБАЛ – Асеновград, за нуждите на лечението на пациентите с COVID-19. В тази връзка, с тази информация изпрати писмо на 19 октомври до кмета на Асеновград доктор Грудев с цел изясняване на ситуацията и молба към общината за предприемане на действия за намиране на други помещения на територията на МБАЛ – Асеновград, подходящи за обособяване на отделения за лечение на пациенти с COVID-19. В отговор на наше писмо кметът на Община Асеновград ни информира с писмо, че в началото на възникналата епидемия от COVID-19 в страната Община Асеновград е била изправена пред необходимостта от изграждане в много спешен порядък специализирано отделение в общинската болница, подходящо за лечение на пациенти с COVID-19, което да отговори на нуждите от такъв тип лечение на жителите на общината, както и на съседните общини Садово, Първомай и Лъки. МБАЛ – Асеновград, е единствената в града и населението, което се обслужва от нея, е повече от 110 хил. души от четирите общини. За тази цел са били отпуснати средства за ремонт на помещения и за купуване на медицинска апаратура. С посоченото по-горе писмо кметът на Община Асеновград ни информира също така, че във връзка с изпълнение на Проекта за модернизиране на филиала (ЦСМП) в града е предприел мерки за предоставяне отново в полза на Министерството на здравеопазването на други помещения в сградата на общинската болница в град Асеновград, отговарящи на изискванията на медицинския стандарт за спешна медицина. По този начин ще могат да бъдат организирани дейностите по реконструкция и ремонт на тези помещения съгласно изискванията на Проекта. Новите помещения ще бъдат с идентичен размер и предназначение като предходните, като разходите, направени от Министерството на здравеопазването за нов инвестиционен проект за обекта, ще са за сметка на Община Асеновград. В тази връзка експертите от Министерството на здравеопазването ще посетят в рамките на следващата седмица Община Асеновград за уточняване на необходимите детайли във връзка с изготвянето на материалите, които ще бъдат внесени за разглеждане на заседание на Общинския съвет на Община Асеновград, планирано за провеждане на 16 декември 2020 г. Благодаря Ви.

големият инвестиционен проект за въвеждането на спешна помощ в страната ни има големи амбиции и това е хубаво. Видимата част на всичко, реализирано досега за две години дотук от началото на Проекта обаче, се свежда до закупуване на линейки. Това личи от официална информация за реализацията на този проект, качена на сайта на Министерството на здравеопазването. Именно там виждаме, че за цялата 2019 г. няма нито една информация по Проекта, а за цялата 2020 г. точно две новини: за доставка на 20 плюс още 28 оборудвани линейки. Това е хубаво, но на мен ми се вижда крайно недостатъчно.

момичета край Вас. МАНОЛ ГЕНОВ: …в момента на пандемията? Това са местата за Спешна помощ извън областните градове. Знаете ли как изглежда държавната Спешна помощ в Асеновград, която е предмет на основния ми въпрос? И на каква Спешна помощ, като екип на място и оборудване могат да разчитат пациенти, ако нямат време да стигнат до областния център? Знаете ли колко други филиала има, които са в аналогично състояние? Има ли други общини, на чиито територии по този проект

както видяхме тук от писмото, което сте изпратили, Министерството е реагирало адекватно и нормално? И в този смисъл е последното уточнение, което очаквам от Вас: носят ли Министерството и общинските управи отговорност за това, че с прекратяване на подобен вид договори за предоставяне на помещения за филиалите се компрометира целият национален проект за Спешна помощ? И по-важното:

Нямам никакви притеснения по отношение на реализацията на Проекта. След малко има друг въпрос от група народни представители – там ще дам пълна яснота по всички действия, които се предприемат по реализацията на Проекта. Напротив, обявени са всички процедури, свързани със строителството, авторския надзор и строителния надзор. Те текат по план – сключват се договори, започват строежите на отделните филиали на спешната медицинска помощ в отделни градове, както и ремонта на отделенията, както са заложени по Проекта. Нямаме данни за други общини, които да са предприели подобен тип действия, както община Асеновград, както и нямаме притеснения,

Следващият въпрос е от народните представители Веска Ненчева и Георги Йорданов относно общинското здравеопазване в условията на здравна криза, предизвикана от COVID-19. Господин Йорданов или кой? Заповядайте, госпожо Ненчева. кризата с COVID-19 в още по-голяма степен извади на показ крещящия хаос в здравната система. Голяма част от общинските болници са в окаяно състояние вече не само от гледна точка на материалната база, от липсата на лекари, медицински сестри и санитари. За това народните представители от БСП алармираме многократно от парламентарната трибуна. В началото на ковид кризата повечето общински болници сами намериха спасението си чрез дарения на дезинфектанти, предпазни маски, апаратура, направено от хора, живеещи в съответните общини. МБАЛ „Доктор Киро Попов“ – град Карлово, не беше изключение. Адекватна и бърза подкрепа от държавата липсваше за пореден път. Веднага след въвеждане на извънредното положение зададохме въпрос към министъра на здравеопазването – тогава, господин Ананиев с какви средства Министерството на здравеопазването обезпечи конкретно болницата в Карлово, като единствено определена извън град Пловдив и какви мерки предприе Министерството в помощ на болницата? Тогава към 27 март 2019 г. от отговор на министъра на здравеопазването разбираме, че за болницата в Карлово – 500 броя хирургични маски, 20 броя респираторни маски, 1000 броя защитни очила, 200 броя предпазни гащеризони и други и, забележете, разкриване на дарителска сметка за подпомагане на лечебните заведения за лечение на пациенти с COVID-19. Няколко месеца по-късно ни връхлита втора вълна на пандемията с още по-големи размери. Днес отново се налага да се връщаме на същите въпроси, защото проблемите се множат, губят се човешки животи, а Вие решение не съумявате да намерите. Зададохме въпроса още на 10 ноември. Оттогава се случиха доста събития

нито на лекари, медицински сестри и санитари. Въпросът ни е: имат ли общинските болници готовност с материална база и здравен персонал за поемане на натоварването от втора вълна на здравната криза и в какво се изразява тази готовност? С какво Министерството на здравеопазването помага дейността на малобройния персонал в инфекциозното отделение на общинската болница в Карлово и новооткритото ковид отделение в болницата. Благодаря Ви. Господин Министър, заповядайте. Уважаема госпожо Ненчева и доцент Йорданов, веднага след обявяването на извънредното положение през месец март тази година условията на правителството бяха насочени основно към действия в подкрепа на болничния сектор за справяне с епидемичната обстановка. Първо,

на общинските болници по отчетени данни към 30 септември 2020 г. са в размер на 234 млн. лв., включително 12,7 млн. лв. за работа при неблагоприятни условия.

С постановление на Министерския съвет са одобрени допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за субсидирането на тези болници в размер на 6 млн. лв. В резултат на това за лечебните заведения в отдалечените и труднодостъпни райони

390 лв. За поддържане готовността на структурите за лечение на инфекциозни болести по бюджета на Министерството на здравеопазването са предоставени допълнителни средства в размер на 9,6 милиона, за МБАЛ – Карлово, е изготвен договор за финансиране на отделението по инфекциозни болести за периода 11 август – 31 декември, в размер на приблизително 150 хил. лв. Предвид бързото влошаване на епидемичната обстановка през последния месец и необходимостта от реорганизация на здравната система да посреща нарастващите потребности от болнична помощ с ПМС № 30-307 от 10 ноември бяха одобрени допълнителни 50 млн. лв. за финансиране на болниците, които ще осигурят над 50% от легловия си капацитет за лечението на пациенти с COVID. Средствата ще се предоставят като субсидии за осъществяване на болнична помощ за месец ноември – декември, по реда на Наредба № 3.

Госпожо Ненчева или господин Йорданов, заповядайте за реплика?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 Преди няколко седмици областната управителка на град Пловдив поиска оставката на директора на болницата – доктор Пелев, но кметът на общината не се съгласи. За какво става дума? Болница Карлово обслужва между 70 и 90 хиляди души население – колкото една малка област. Тя няма спешни отделения, защото Вие много добре знаете, че спешните отделения са структурата на областните болници и се финансират по методика от Министерството на здравеопазването. В същото време Карловската община е на 60 км. – отдалечените точки, като град Клисура на около 10 км от град Пловдив и пациентите с COVID, които са карани в среднотежко и тежко състояние, трябва да бъдат прецизирани в спешно отделение, тоест те трябва да пътуват два часа до град Пловдив, което е практически невъзможно. Тогава ние разполагаме с ресурса на болница Карлово. Но, повтарям, болница Карлово няма спешно приемно отделение. Тя има приемен кабинет, който би трябвало да обслужва само нуждите на болница Карлово. И тук скандалът беше, който Вие като Министерство не се намесихте, да осигурите достатъчно кадри и ресурси за формиране на спешно отделение в условията на криза с пандемия, за МБАЛ „Доктор Киро Попов“ – Карлово, тъй като е невъзможно спешното отделение на отделение на УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив да поемат тази функция, поради географската отдалеченост на нещата. Единствената инфекционистка в Карлово отказа да обслужва спешен кабинет за болни с ковид и инфекциозното отделени, така че тук хората се надяваха и администрацията на Карловската община на Ваша помощ

там са изпратени в момента студенти по медицина и стажант-лекари, които да подпомагат дейността на работа на инфекциозното отделение в Карловската болница по начина, по който беше поет ангажиментът от областния управител на

тези средства на МБАЛ – Карлово, безвъзмездно са предоставени следните количества лични предпазни средства: 3800 броя еднократни маски; 2270 броя специализирани медицински маски; 1185 броя броя предпазни облекла за еднократна употреба; 90 броя гащеризони за многократна; 1000 броя калцуни; 1108 броя предпазни очила и шлемове; 250 литра спирт и 120 литра дезинфектанти. Следващата мярка с безвъзмездно финансиране по линия на Проект „Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването“, това са така наречените 1000 лв. за първа линия, са осигурени общо 200 млн. лв. за допълнителни възнаграждения на медиците с риск от заразяване, като от тези средства се предоставя финансиране и на 57 общински лечебни заведения за болнична помощ. До месец септември за персонала на първа линия, работещ в общинските болници, са изплатени допълнителни средства в размер на 10,6 млн. лв. За месец октомври 2020 г., въпреки че все още не са получени отчетените документи, е изготвено авансово плащане на персонала на общински лечебни заведения в размер на 8,6 млн. лв. По отчетни документи до месец септември по този проект е предоставено финансиране на МБАЛ „Доктор Киро Попов“ ЕООД – град Карлово, в размер на 225 хил. лв., а авансово за месец октомври съответно още 154 хил. лв., или общо

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Процедурата ми е във връзка с направеното искане от наша страна за изслушване на министър-председателя, с противоречащата си информация от членове на Министерския съвет относно опасност от предстояща мащабна водна криза в България. Тъй като Госпожа Караянчева имаше претенции, че процедурата не е

министър-председателят господин Бойко Борисов да дойде тук и да даде обяснения, да бъде изслушан, разбира се, за това, което се случва, и това, което чухме от министър Димитров. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Благодаря. Не виждам смисъл от тази процедура.

Уважаеми господин Заместник-председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът ми е относно инвестиционен проект в подкрепа за развитие на системата за Спешната медицинска помощ. Уважаеми господин Министър, господин Министър, на какъв етап е изпълнението на инвестиционен проект в подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за регионална здравна инфраструктура? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ Господин Ангелов, заповядайте. Преди да отговоря на въпроса, искам да кажа, че току-що разговарях с кмета на град Бургас – няма никаква опасност от водна криза в град Бургас. Не знам кой, какво и защо говори – предприети са всички необходими организационни и финансови мерки. или правите изказване като министър, което няма връзка с парламентарния контрол? МИНИСТЪР КОСТАДИН АНГЕЛОВ: То е свързано със здравето на хората – съжалявам, господин Председател. Проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по

По Проекта са сключени четири договора за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура и специализирано медицинско оборудване за нуждите на всички структури на спешната помощ, включени в обхвата на Проекта. Доставките по трите от договорите са изпълнени в цялост. Стартирало е изпълнението и на четвъртия договор – за доставка на медицинско оборудване от недиагностичен тип. Към момента в изпълнение на Проекта са обявени и се провеждат процедурите за избор на изпълнители

Може да се съмнявате, обаче има заповед на министъра, който в момента Ви гледа и ми дава знак, че трябва да Ви направя забележка. Продължете, господин Министър. МИНИСТЪР КОСТАДИН АНГЕЛОВ: В изпълнение на Проекта са сключени три договора за доставка на общо 358 броя медицински превозни средства – линейки, от предвидените за закупуване 400 броя. До месец октомври 2020 доставени и разпределени съобразно нуждите в експлоатация 240 броя линейки. До края на месец ноември 2020 г. ще бъдат доставени още 20 линейки – превозни средства тип В и С. Договорът за доставка на 78

е стартирало обществена поръчка за закупуване на 42 броя линейки с повишена проходимост – тип В. С Постановление № 211 от 13 август 2020 г. на Министерския съвет са одобрени допълнителни средства в размер на 2 млн. 532 хил. лв., необходими за закупуването на горните линейки. На 16 октомври е открита нова обществена поръчка с предмет „Доставка на линейки за спешна медицинска помощ“. Целта е да бъдат закупени 42 брой линейки с повишена проходимост – тип В. Към настоящия момент с уведомление на Комисията за защита на конкуренцията, получено на 13 ноември 2020 г., е образувано производство по жалба от фирма „Екселор Холдинг Груп“ ЕООД. С жалбата е поискана временна мярка – спиране на процедурата. Предвид на това на 13 ноември процедурата е спряна до влизане в сила на определението,

Уважаеми госпожи и господа народни представители, уверявам Ви, че въпреки усложнените условия, в които се намираме заради разразилата се с нова сила епидемия от COVID-19 и всички действия, свързани с преодоляването им, екипът на полага огромни усилия всички дейности по Проекта да бъдат реализирани качествено в пълен обем и в срок. Процедура? Господин Свиленски, Вие ме чакате да седна и да поискате процедура.

Продължаваме с реплика на господин Кирилов. След приключването на този въпрос към министър Ангелов ще продължим с въпрос към заместник министър-председателя Томислав Дончев. Казвам го, за да има яснота сред народните представители. Слушаме Ви, господин Кирилов. Другите два компонента, свързани с медицинското оборудване, а и със строителството на центрове за спешна медицинска помощ, са на етап процедури по ЗОП. Смятате ли, че за периода, в който е започнала тази програма –от 2015 г. досега, не са свършени тези две неща, които са едни от основните? Мислите ли, че в рамките на една година ще можете да приключите процедурата по ЗОП за строителство, ще бъде проектирано, ще бъде извършено строителството в срок и ще имаме готови спешни медицински центрове? Давам пример с община Пирдоп, в която решение за право за строеж беше дадено още в далечната 2015 г. До момента няма нито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

По отношение етапите на изпълнение на обществените поръчки за строителните дейности по райони на планиране. Първо, Северозападен район на планиране, включващ областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Сключени са договори с изпълнители за упражняване на строителен надзор и авторски надзор за всички обекти за всички обекти на района. Процедурите за избор на изпълнители са прекратени, тъй като всички подадени оферти не отговарят на изискванията и са в процес на преобявяване. Второ, Северен централен район на планиране, включващ областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра.

Четвърто, Югоизточен район на планиране, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Процедурите за избор на изпълнители за упражняване на строителен и авторски надзор са в процес на оценка и на подадените оферти. Прогнозната дата за сключване на договорите по обявените процедури

строителен и авторски надзор са в процес на оценка на подадените оферти. Януари – прогнозна дата за сключване на договорите. Седем, район София и София-област. Процедурите за избор на изпълнители на строителен и авторски надзор са с влезли в сила решения за избор на изпълнители. Предстои сключване на договори до края на месец декември. Процедурата за избор на изпълнители на строително-монтажни работи за обектите от извънболничните структури на спешната медицинска помощ също е приключила. За първата обособена позиция има избран изпълнител и предстои сключване на договор. За останалите две обособени позиции

Питане към господин Томислав Дончев – заместник министър-председател, от народните представители Димитър Данчев и Иван Валентинов Иванов относно политиката на правителството по преразпределение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода юли

целта на нашето питане, предшествано от наш актуален въпрос, е да осигурим по-голяма публичност и предвидимост при разходването на средствата по линия на европейските фондове, от една страна. От друга – да защитим запазването на законността при изпълнението на процедурите при разходване на еврофондовете, в това число, разбира се, в условия на извънредна ситуация. За съжаление, констатирахме, че даденият от Вас отговор на актуален въпрос е непълен и направен сякаш за отбиване на номера, което ни даде допълнителни мотиви за настоящото питане. Обръщам внимание, че в отговора Ви изобщо не се третират онези решения, взети от управляващите органи и комитетите за наблюдение, по които шумно бяха обявени обществени обсъждания за подбор на проекти, като това за подкрепа на малки предприятия с оборот над 500 хил. лв. за преодоляване на икономическите последствия на пандемията на COVID-19 и тази за адаптиране на дейността на малките и средни предприятия в контекста пак на COVID-19. Тези процедури изненадващо бяха спрени онзи ден, буквално преди два дни, малко преди да стартира приемът на проекти. Защо? Дали пък решенията за тях не са били взети извън срока, предвиден в Закона за мерките и действията при извънредно положение? Имайки предвид нашия актуален въпрос и във връзка с направена промяна в § 51а на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание на 13 март 2020 г., приета поправка от Народното събрание на 14 октомври, моля да ни отговорите каква е политиката на правителството при преразпределение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

аз съм в невъзможност да Ви отговоря в краткото време, с което разполагам в тази парламентарна процедура, защото всичко случило се в сферата на еврофондовете през изминалите няколко месеца не може да бъде вместено в рамките на няколко минути. Усещам два нюанса във въпроса или подвъпроси – защо се налагат промени спрямо предварително обявените негативни годишни работни програми и схеми и въпросът с по-голямата гъвкавост, дадена на управляващите органи, най-вече времевите периоди на прилагането Първо, по време на извънредна ситуация, когато характерът на нуждите се сменя и дългосрочните приоритети остават валидни, но първостепенна задача е подкрепата за тези, които страдат или от пандемията, или от икономическите ѝ последици, е основна тема. Самата Европейска комисия разреши не само препрограмиране на съществуващи оперативни програми, но и местенето на средства не само от оперативна програма в друга оперативна програма, но нещо нечувано досега – дори местенето на средства от фонд във фонд. И това беше направено. България може би беше от държавите, която реагира най-бързо. Близо 1 млрд. лв. бяха препрограмирани в началото на пандемията, като акумулираният ресурс от всички останали оперативни програми беше инвестиран в два инструмента – ОПИК и „Човешки ресурси“, които имаха задача да посрещнат, така да се каже, първите негативни ефекти от кризата. Тук включвам мерките за допълнителна подкрепа на медицински персонал, която продължава и към момента, ще продължи и от началото на 2021 г. Едва ли 1000 лв. са достатъчни да се отплатим за труда на лекарите и на медицинските сестри, но съм убеден, че това допълнително финансиране се оценява. Тук бяха всички допълнителни мерки, свързани с продоволственото осигуряване на населението. За сметка на ОПРР бяха закупувани целият спектър артикули защитни облекла, медицинско оборудване, които ни помогнаха в първите месеци да оборудваме нашите лекари, медицински сестри и болници, да бъдат по-подготвени, включително за това, което се случва в момента. И, разбира се, схемите в подкрепа на бизнеса. Те са няколко. Знаете, схемата за микропредприятия, схемата за средни предприятия. Схемата за микропредприятия заслужава интерес, защото тук за първи път системата за разпределение на европейските пари беше отворена към фактически всички заявили необходимост от финансиране. Там кандидат, отговарящ на изискванията, нефинансиран няма. Беше организирана и специална схема за фирмите от транспортния бранш, специална схема в сферата на туризма. Това ще продължи, докато е необходимо, в рамките на разполагаемия ресурс. Когато говорим за период, в който фактически страната ни се намира на границата между два програмни периода свършва този 2014 – 2020 г., започва следващият – не е съвсем коректно да се говори за отмяна на схеми. Точният термин е „отлагане“ и той е с няколко месеца. Защото една схема, която

По повод запитването Ви за действието на чл. 21 и времевият период от § 51а не считам, че има повод за безпокойство. Текстовете в чл. 21 дават по-големи правомощия на управляващия орган да бъде по-гъвкав и по-бърз. В този смисъл времевото му прилагане до 14 юли е адекватно, защото всички схеми, включително тези, които коментирам, са се случвали в този период. За да изпреваря въпроса Ви защо е било необходимо по-късно, с друга законодателна поправка, образно казано ретроактивно, да се санира този период, ами да не се появяват подобни въпроси. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Дончев. Господин Иванов, имате думата за два въпроса.

В рамките на пет минути можеше доста синтезирано да ни дадете една представа каква е политиката на правителството в разходването на тези европейски средства, тоест преразпределението им за преодоляване на последиците от COVID кризата. За съжаление, аз се почувствах като студент на лекция, на когото му се обяснява нещо, което не разбира. Но разбирате разликата, че тук ние задаваме въпросите, Вие отговаряте – има малка разлика. Допълнителните въпроси, които ще Ви задам, са във връзка с това, което питаме отначало и не получаваме отговор. На първо място, искам да ми отговорите – мисля, че имате време, до каква степен и в какъв обем тези средства, за които сте ни отговорили тук писмено, защото Вие ни отговорихте писмено на едно предно питане, стигнаха реално до крайно нуждаещите се? И второто, което искам да Ви запитам, и Вие загатнахте във Вашето изложение, защо точно се наложи да приемем тази поправка в § 51а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, та Законът да влиза ретроактивно с три месеца назад? Какво се случи в тези три месеца? Бяха ли изхарчени пари в разрез със Закона, някой пропусна ли, проспа ли този момент, някой служител се събуди в последната секунда? И за това нещо нашите европейски партньори уведомени ли са, защото такова драстично ретроактивно действие на закон не бяхме виждали, особено свързано с разходване на средства, и то европейски?

Лекциите ми започват от втория семестър. Всеки, който проявява интерес, да се чувства поканен. Аз мисля, че по отношение на § 51а уточних темата, няма правен вакуум. Разпоредбите на чл. 21 се отнасят до действията на управляващия орган и му дават допълнителни правомощия, свързани с по-голяма гъвкавост. този смисъл този процес приключва с обявяването на схема за безвъзмездна финансова помощ. Той няма отношение към сключването на административни договори и на последващото им изпълнение, тоест няма дори троха, прашинка правна несигурност за всеки, който е в договорни отношения, с който и да било управляващ орган. Както се опитах да обясня в краткото време преди, политиката на правителството при кризисното използване на средства от Европейския съюз е свързана с трудното упражнение да се съхранят традиционните приоритети, описани в Споразумението за партньорство, описани в съответните текстове на оперативните програми, и да се приложат достатъчни, адекватни по обем антикризисни мерки. Да, това е трудно предизвикателство. За щастие, имаме кумулация от възможности в края на тази и началото на следващата година и от националната мобилизация. Тук не говоря само за правителството, зависи от това дали ще можем да се възползваме от всички възможности. Ние имаме един програмен период, който завършва 2023 г. по правилото М+3; имаме един нов програмен период, който започва следващата година; имаме инструмента за бърза подкрепа, наречен REACT-EU, на стойност 1,3 милиарда, който очакваме поне като темп на възстановяване на средствата от Европейската комисия да започне в началото на следващата година; имаме Плана за възстановяване и устойчивост, който имаме амбицията до месец – месец и седмица да бъде като окончателна версия представен на Европейската комисия; имаме и Фонда за справедлив преход. Всичко това са инструменти, които освен качествено и бързо трябва да бъдат инвестирани в следващите няколко години. От адекватната мобилизация на всички, не само на правителството, но и на компании, на общини, зависи този ресурс най-бързо да бъде претворен до резултати. залата – кое до кого е стигнало, ако имате данни за някой, който е кандидатствал и е неудовлетворен от резултата, моля да ми го представите. Напомням, че схемата 3/10 Ликвидна подкрепа за микропредприятия, е първата по рода си схема, където всички заявили интерес, тези, които отговарят на изискванията, получиха финансиране. Това е нова логика на разпределение на средствата. Досега подобно нещо не се е случвало. Досега разпределението на средствата ставаше чрез сложна процедура – оценка по критерии, тежести, доста дълъг административен процес. Окуражен от опита за няколко месеца да бъде разпределено финансиране на 20 хиляди фирми, аз имам амбицията този опит да бъде прилаган и в бъдеще – финансиране за всички, които отговарят на изискванията, без конкурентна процедура. Интересното е, че въпреки логиката, която действаше на ниво европейско законодателство, целият пакет регламенти, който е приложим, експертите от Европейската комисия са впечатлени от опита ни и вероятно ще получим необходимата гъвкавост да прилагаме подобни схеми и в бъдеще. Благодаря за вниманието.

това, което констатираме и от отговора Ви, е, че решенията за отпускане на безвъзмездната финансова помощ при опростени правила са взети без оглед на нуждите на конкретно засегнатите от COVID кризата сектори, фирми и лица, а по-скоро на принципа: давайте да дадем, за да не кажат, че не правим нищо, или пък водени от мотива да се усвоят едни средства. Между другото, подобен подход на планиране на средствата, които ще бъдат разходвани в рамките на следващото поколение Европейски съюз и Механизма за възстановяване и устойчивост, в това число и REACT-EU, виждаме и сега. И затова няколко пъти Ви призовахме да внесете този план в Народното събрание. Най-малкото, тук има една комисия, която се занимава с контрола на средствата от европейските фондове. Има и друга комисия, която Народното събрание позабрави, временна такава за контрол на разходите, които се правят във връзка с преодоляването на последствията от COVID кризата. Съответно обаче забелязваме, че ефектът от подобни действия на, така да се каже, безпланова работа е – въртят се просто едни средства наляво и надясно, шумно се рекламира, че правителството прави нещо за българската икономика, но ефектът очевидно не е голям. Второто обаче вероятно е свързано и със законността на извършените от управляващите органи действия – времето, за което безвъзмездната помощ стига до бенефициентите. И тук във Вашия отговор също намираме една повърхностна информация. Между другото, за посочените преди малко от Вас процедури, доколкото може да се разбере и от писмения Ви отговор на актуалния въпрос, който поставихме, за три от четири от представените в отговора Ви процедури, в това число подпомагането на туроператори, подпомагането на транспортния сектор, помощта още не е стигнала до нуждаещите се. месеца след началото на кризата и почти шест месеца след шумното обявяване на тази помощ! С други думи, мога да кажа смело, че правителството излъга българските предприятия, като им обеща през месец

в парламентарния контрол, уважаеми господин Дончев. Продължаваме с въпроси към министър Ангелов. Въпрос от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев относно осигуряване на ваксини в условията на пандемия с COVID-19. Господин Йорданов, имате думата.

колеги! Въпросът с ваксинацията и използване на този способ по отношение на пандемията с COVID-19, естествено, че вълнува цялата общественост. Засега, поне от медийните съобщения, въпросът за създаването и изработването на ваксина е в бъдеще неопределено време. Споменава се за шест проекта на територията на Европейския съюз, Великобритания и САЩ, две ваксини в Русия, Индия и Китай, включително и нашите колеги от „Бул Био“ споменават, че са готови почти с технологичния план за изработването на българска ваксина. В същото това време излезе прессъобщение, че сте обсъждали в рамките на Министерския съвет поемане на задължение за обща поръчка за доставка на ваксини на всички страни от Европейския съюз, разпределени по някакъв принцип. Като не става ясно какви са точно, от кой тип са тези ваксини, но става ясно за техния брой – 13 милиона, което предизвика доста при условие че преди година задължителният Имунизационен календар на Република България се изпълняваше със 120 хиляди ваксини, а в последните пет години имаме затруднения с осигуряването на достатъчно ваксини. В условията на пандемия беше спомената цифрата 180 000 ваксини, която Вие сте планирали, или Министерството с Вашите предшественици, така че 13 милиона ваксини, независимо дали те ще бъдат прилагани двукратно, са доста висока

във връзка с отправения от Вас въпрос към Министерството на здравеопазването Ви информирам, че на 11 август е публикуван Законът за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията COVID-19, обнародван в ДВ, бр. 71 от 2020 г. В изпълнение на Закона с Решение № 841 от 20 ноември 2020 г. на Министерския съвет се предлага на Народното събрание да одобри участието на Република България в сключените от Европейската комисия и производителите на лекарства „Астра Зенека“, „Санофи“, „Пфайзер“ и „Бионтех“ предварителни споразумения за покупка на ваксини във връзка с пандемията от COVID-19, както и предприемане на действия за сключване на договор за покупка на ваксини. На Народното събрание ще бъде предоставена информация за хода на преговорите в изпълнение на Споразумението за планираните възможности за одобрение и доставка на ваксините със съответните прогнозни срокове, както и информация за договорите, към които Република България в момента се е включила. Следва да се има предвид, че към момента няма ваксина, която да е преминала всички фази на клиничните проучвания и да е одобрена за употреба в Европейския съюз, предвид което включването на страната в предварителни споразумение дава възможност за по-голям достъп на българските граждани до ваксина срещу новия коронавирус. В заключение Ви информирам, че Министерството на здравеопазването е предприело действия по изготвяне на общи национални правила и указания за ваксиниране на рисковите групи в населението, в това число за съхраняване и транспортиране на лекарствените продукти, осигуряване на медицински изделия за тяхното прилагане и обхват – това са рисковите групи от населението, механизъм за обхващане на рисковите групи от медицински специалисти, общопрактикуващи лекари, лекари специалисти и други, които да съответстват на националните потребности и същевременно с това да отговарят на европейските насоки и препоръки с оглед създаване на синхронизирана европейска ваксинационна стратегия. заключение, искам да Ви информирам, че за българското правителство е изключително важно, когато бъдат регистрирани ваксините в Европейската агенция по лекарствата, всички видове ваксини, които правителството ще одобри по линия на Европейската комисия, ще се прилагат на територията на България безплатно и доброволно за всички български граждани. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Господин Йорданов, имате думата за реплика.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

за покупка на ваксини. На Народното събрание ще бъде предоставена информация за хода на преговорите в изпълнение на Споразумението за планираните възможности за одобрение и доставка на ваксините със ответните прогнозни срокове, както и информация за договорите, към които Република България в момента се е включила. Уважаемите народни представители ще получат цялата информация, за която става въпрос, в момента, когато всички документи влязат в Народното събрание и бъде насрочено такова заседание на Народното събрание. Там ще имате възможността да зададете въпросите си и да получите детайлна информация от мен за всички факти и въпроси, които задавате. Благодаря Ви. Следващият въпрос към министър Ангелов е от народните представители Евдокия Асенова и Анна Славова относно достъп до преглед и изследвания на пациенти с доказан положителен резултат от PCR тест за COVID-19 по време на предписаната им задължителна изолация. Заповядайте, госпожо Асенова.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

да реагираме, оставаме с усещането, че управлението на кризата не ни дава сигурност и спокойствие. Броят на заразените се увеличава, здравната ни система се срива. Това наложи от тази вечер да бъдат по-строги противоепидемичните мерки. Всеки гражданин, който е с доказан положителен тест за коронавирус, подлежи на домашна изолация в рамките на 14 дни. През това време здравословното му състояние би трябвало да се проследява от личния му лекар.

пациентите, които са с положителен PCR тест, до преглед от специалисти и изследвания по време на домашната изолация? Има ли специален протокол за това? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Асенова Имате думата за отговор, господин Министър.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

Здравната система не се срива. За последните три денонощия излекуваните пациенти от здравната система на Република България са както следва: 1876 излекувани; 2518 излекувани; така че здравната система работи и дава този резултат вследствие на работата на лекарите, сестрите, санитарите на първа линия, които са денонощно на работните си места от месец март досега, така че не приемам за факт По отношение на въпроса Ви – със заповед на министъра на здравеопазването са въведени редица противоепидемични мерки, както и критерии за определяне на лицата, които подлежат на задължителна болнична или домашна изолация при лабораторно потвърдени случаи на COVID-19. Задължителна изолация и лечение на лицата в домашни условия се извършва по предписание на директора на съответната РЗИ. При влошаване на здравословното състояние независимо от причината пациентите е необходимо да уведомят общопрактикуващия лекар, а в случай че не успеят да осъществят контакт с него, с регионалния център за спешна медицинска помощ чрез тел. 112. Общопрактикуващият лекар предприема необходимите действия за оценка на здравословното състояние и при необходимост от хоспитализация на лицето чрез тел. 112 уведомява регионалния център за спешна медицинска помощ за осигуряването на транспорт до консултативния кабинет в ДКЦ или до лечебно заведение за болнична помощ. Задължителната изолация или лечение на лицата в лечебно заведение за болнична помощ също се извършва по предписание на директора на съответната РЗИ след предложение на общопрактикуващия лекар съответно лекуващ лекар въз основа на извършена оценка на съществуващия епидемичен риск по точно определени критерии. Хоспитализацията на пациенти с ковид се подпомага от медицински триаж, чрез който пациентите се категоризират в зависимост от тежестта на състоянието, нуждата от ресусцитация и незабавно животоспасяващи мерки, наличните човешки инструментални ресурси, като в спешното отделение на болницата се извършва преглед и изследване. В зависимост от обективното състояние пациентът се насочва за изолация и приемане в съответната болница или за изолация и лечения в дома му. Медицинското наблюдение на лицата, поставени на домашна изолация, се осъществява от общопрактикуващия лекар или от лекуващ лекар от лечебното заведение, осъществило болничното лечение. В периода на задължителна изолация в домашни условия лицата са длъжни да не напускат домовете си или мястото, което са посочили, че ще пребивават в посочения срок по предписанието на РЗИ, и да спазват съответни противоепидемични мерки. на безпрецедентно световно разпространение на ковид и въведената извънредна епидемична обстановка в страната интересите на обществото изискват провеждане на съвместни действия от всички институции в зависимост от ресурсите, с които разполагат, за постигане на добър баланс между защитата на здравето и минимизиране на икономическите и социалните неблагополучия. В тази връзка бих желал да Ви уверя, че нашата цел е да гарантираме на всички български граждани равнопоставен достъп до медицинско обслужване

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, Вашият отговор беше, за съжаление, като на администратор, но е и като на лекар. Може ли да излезем за малко от цифри, алинейки, наредби и всякакви писани текстове, които, виждаме, че не вършат никаква работа на обикновения човек, разболял се от коронавирус?! Казвате, че личните лекари трябва да проследяват състоянието на разболелите се. Личните лекари, много добре знаем, че не правят домашни посещения на хората, болни от ковид. Следователно вече така разпространеното „преслушване по телефон“ остава единственият начин, по който болните от коронавирус биват лекувани. През цялото време се опитваме да направим така, че да облекчим болничната система, болничната помощ и лечението в болниците, където виждаме, че недостигат лекари, недостигат сестри и персоналът вече е накрая на силите си. В същото време нищо не правите, така че хората, които са се разболели, да не достигнат до лечение в болница. Как личният лекар ще прецени по телефон дали трябва да хоспитализира един пациент или не? А ако вече може да го разпознае по телефон, означава, че е твърде късно за този пациент. Затова са ни претъпкани болниците, затова сме на първо място и по смъртност. Някъде имаме нещо дълбоко сгрешено в системата на проследяване на лечение на ковид болните. Нямаме масов достъп до тестване в момента, поне в София се откриха в ДКЦ-та така наречените центрове, в които се правят антигенни тестове. Добре, прави се антигенен бърз тест, установява се, че пациентът е болен, след което какво се случва? Изпращаме пациента вкъщи, личните лекари все още нямат направление за PCR, ако този пациент не може да си позволи заплащането на PCR, той се прибира вкъщи и отново чака да бъде лекуван по телефона от личния си лекар. От колко време чакаме тези направления за PCR от личните лекари и все още ги няма? РЗИ-тата, ми отговорихте миналата седмица, нямат капацитет нито да проследят епидемиологията, нито контактните лица, нито пък имаме строг контрол на проследяване на карантината. Може би е време да се замислите – вместо да правим зелени коридори за пазаруване, нека направим зелени коридори за лечение, за да може на все по-малко хора да им се налага болнично лечение. Мисля, че трябва да има коренна промяна в начина на лечение на ковид болните. ХРИСТОВ: Колеги, за да можем да завършим нормално контрола с министър Борисов, ще моля въпросите и отговорите да са в рамките на това, което е предписал Правилникът.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 казвате са така, голяма част обаче не са така. Не мога да се съглася с Вас, че всичко, което се случва в здравната система, води до неблагоприятни последици или пък че, видите ли, България не може да се справя с ковид ситуацията. Напротив, държа смело и най-отговорно да подчертая, че нашата страна, случващото се в България по нищо не се отличава от случващото се в другите европейски страни както в организационен план, така и по отношение на постигнатите резултати вследствие на въведените мерки, спазването на мерките, възприемането от хората и така нататък. Много ми е трудно да възприема загриженост и разбиране тогава, когато – на мен това продължава да ми бъде много голяма болка, в залата на Народното събрание имаше хора, включително и от Вашата парламентарна група, които не носеха маски, които не спазваха противоепидемичните мерки, които отричаха едва ли не, че маската с микрони, с всякакви други медицински термини, не пази, тя не протектира човека, вирусите преминават и така нататък. Тогава, когато от тази висока парламентарна трибуна ние излагаме и поставяме съмнения пред носенето на лични предпазни средства, то ние разколебаваме гражданите на Република противоепидемичните мерки. И именно това е резултат от това, което Вие говорите, за влошаване на епидемиологичните показатели на нашата страна. Спазването на мерките дава резултат и това е видимо от постигнатите резултати в европейските държави, в които противоепидемичните мерки се спазват. По отношение на факта как работи здравеопазната система? Здравеопазната система в България работи по начин, по който тя е създадена десетилетия назад във времето. От нас се иска ние, от тази здравеопазна система, която имаме, да извлечем най-доброто от нея, което може да бъде извлечено. Аз мисля, че ние го постигаме. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Следващият въпрос към министър Ангелов е от народния представител Николай Иванов относно командироване на лекари. Имате думата, господин Иванов.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

да командировате лекари от извънболничната помощ в болниците, за да окажат подкрепа на колегите си в новосформираните ковид отделения в страната.

Ако да – на какво основание ще се осъществява такъв тип командироване на лекар – специалист от доболнична помощ или от едно лечебно заведение в друго, като имаме предвид, че лечебните заведения са търговски дружества и всеки лекар има сключен договор за определен вид и тип дейност,

в правомощията на органите на управление на лечебните заведения за болнична помощ е вземането на решения за справяне с кадровия дефицит. Първоначално в рамките на лечебното заведение чрез реорганизация, временно преструктуриране и намаляване на болничните легла, каквато възможност е предвидена в Наредба № 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за социални грижи. Възможности, които могат да бъдат използвани между лечебните заведения за договаряне помежду им за предоставяне на медицински специалисти, медицински услуги и други дейности, предоставя разпоредбата на чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения, при съответния диалог и сътрудничество с цел взаимодействие за ефективно използване на ресурсите, с които разполагаме. По отношение на възможностите за сключване на трудови договори с други работодатели, за извършване на работа извън установеното за работника и служителя работно време по основното трудово правоотношение, както и на възможности за командироване от работодателя са приложими съответните разпоредби на трудовото законодателство. Когато нуждите на предприятието налагат, работодателят може да командирова работника или служителя за изпълняване на трудови задължения извън мястото на постоянната му работа, но за не повече от 30 календарни дни без прекъсване. Командироване за срок, по-дълъг от 30 календарни дни, се извършва с писмено съгласие на работника или служителя, това е нормата на чл. 121, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса на труда. В Наредбата за командироване в страната е предвидена възможност по изключение да може да бъде командирован работник или служител от друго предприятие, но само при взаимно писмено съгласие между него, работодателя му и командироващия. В тези случаи изплащането на командировъчните пари са за сметка на командироващия, ако не е уговорено друго. Командировките се извършват въз основа на предварително издадена писмена заповед със съответните реквизити. От горецитираните разпоредби на Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната е видно, че лекари, работещи в лечебни заведения за извънболнична помощ, могат да бъдат командировани в лечебни заведения за болнична помощ въз основа на заповед на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ и при наличие на постигнато взаимно писмено съгласие между лекаря и работодателя на командироващия. Задачата, за която се командирова лекарят, времетраенето на командировките и така нататък се определят

Вие описахте рутинния процес на командироване на медицински специалисти със заповед, разпореждане на техния работодател и тяхното съгласие от едно лечебно заведение в друго. Моят въпрос беше за Вашето становище в тази изключително тежка обстановка, какво е Вашето мнение по отношение на тази идея за Ваши извънредни правомощия по отношение на командироване на лекари, особено в доболничната помощ, в лечебни заведения, където има недостиг на лекари, особено в разкритите ковид отделения? Ясно е, че липсата на достатъчно лекари в момента е най големият проблем на системата. Трябва специално да се търси решение, и то добре обмислено, защото, ако лекари от доболничната помощ, например, бъдат командировани в лечебни заведения, то тогава остава въпросът: кой ще се грижи за пациентите в доболничната помощ, в амбулаторната дейност, профилактиката им, така че те да имат наистина добра медицинска грижа дори и в началото на заболяването от COVID и да не се стига до тази тежка ситуация с препълването на болниците? Второ, не по-малко важно е, дори и във вътрешноболнично командироване, да се предвиди и обучителен курс, и то много сериозно, за работа на новоназначени лекари в ковид отделения, защото знаем, че според статистиката една част от медицинския персонал се заразява в такава среда точно заради недостатъчно обучение за работа в такава среда. Това са важни въпроси, които тревожат и лекарите, а и са от изключително значение за пациентите, болни от COVID. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. Господин Министър – дуплика.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 Епидемията с COVID-19, по-скоро пандемията, постави много въпроси пред здравеопазните системи в света, включително и в България. Всички въпроси, които могат да бъдат зададени, не могат да намерят отговорите си по време на една епидемия, те могат да намерят отговорите си тогава, когато нямаме световна пандемия, тогава, когато нямаме епидемична обстановка в страната и тогава, когато всичко е нормално. В момента говорим за извънредна епидемична обстановка, натиска, който има върху здравната система. Това, което казахте – да, сериозен проблем е, когато бъдат командировани и ако бъдат командировани лекари от извънболничната помощ в болничната медицинска помощ. Но този механизъм на работа работи в няколко болници в страната. Имаме пожелали лекари общопрактикуващи, лекари от специализираната извънболнична медицинска помощ, които помагат на своите колеги в болниците. Това е един акт на солидарност и, разбира се, солидарността трябва да бъде на всички лекари, които могат да го направят. По отношение на обучението на лекарите за работа в ковид отделенията, такова обучение беше направено още в началото на месец март във всички лечебни заведения – с образователни филмчета, с извършване на извънредни инструктажи, периодични инструктажи, първоначални инструктажи за носенето на лични предпазни средства, една тенденция, която наблюдаваме, която в големите лечебни заведения е от самото начало и продължава да бъде трайна. Много са малко лекарите, които се разболяват в ковид отделенията, тъй като там техните действия са предварително начертани и тяхната острота на внимание е на нужната висота. За разлика от всички останали отделения на лечебните заведения и за разлика на заразяването извън лечебните заведения. Това е тенденция, която ние наблюдаваме. Благодаря Ви. уважаеми господин Министър. Следват два въпроса, които ще получат общ отговор от народните представители Красимир Янков и Лало Кирилов. Имате думата, господин Янков.

Уважаеми господин Председател! Господин Министър, въпросът ми става все по-актуален, защото виждаме ситуацията през последните седмици. Има специалисти като алерголози, офталмолози и други, които никога не са работили в интензивна среда с полиморбидни пациенти в тежко състояние. По този начин мисля, че се нарушава лечебният стандарт на това специфично заболяване за заразени с COVID-19. Въпросът е продиктуван от желанието ми за защита на лекарите и на пациентите и той е: във връзка с евентуалното образуване на съдебни производства от страна на роднини на починали или инвалидизирани пациенти, предвидена ли е правна защита на лекарите, които не са пулмолози или инфекционисти и извършват тип

Господин Председател, господин Министър! Въпросът ми е: каква е позицията на Министерството на здравеопазването относно обезпечаването на професионалната застраховка, която всяко лечебно заведение е задължително да има, при положение че медицинските лица не извършват дейности според трудовата си характеристика, въз основа на която е сключен трудов договор със съответното лечебно заведение? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Кирилов. Господин Министър, имате думата за отговор.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

Съгласно чл. 183, ал. 1 от Закона за здравето, медицинската професия в Република България се упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалност и професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „ Фармация“, „Здравни грижи“. Лекарят е правоспособен медицински специалист с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Медицина“. Именно при връчването на дипломата на лекаря той полага Хипократова клетва. Професионалната квалификация „Лекар“ не ограничава извършването на диагностично-лечебна дейност само в определени специалности в медицината. заведения всички лекари, независимо дали с висшето си медицинско си образование са придобили медицинска специалност, обхваща обособен раздел на медицинската наука и практика, могат да работят в лечебните заведения и да участват в диагностично-лечебния процес. Нещо повече, като част от персонала на лечебните заведения, основното им задължение е да участват в този процес. Конкретните дейности на лекарите се посочват в длъжностните характеристики за съответната заета длъжност, които се разработват от лечебните заведения и се връчват на служителите. При осъществяването на дейността лекарите и лечебните заведения следва да съобразяват и регламентираното в действащите медицински стандарти за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита на правата на пациента. Тази регламентация от своя страна следва да отговаря на цитираните вече законови разпоредби относно медицинската професия и основните задължения на лекарите. В тази връзка например действащият Медицински стандарт по инфекциозни болести регламентира, че в Инфекциозната клиника в отделения работят лекари както със, така и без придобита медицинска специалност. Посоченото дотук означава, че в рамките на дейностите по определена медицинска специалност могат да бъдат включвани и лекари без специалност, или с друга специалност. Така в рамките на съответния екип тези лица осъществяват дейност на лекари, а не на специалисти от конкретната медицинска специалност. В случай че те имат придобита друга медицинска специалност, успоредно с участието си съвместно с екипа специалисти във всички етапи на диагностично-лечебния процес, те могат да осъществяват дейност и в рамките на своята специалност при необходимост. По силата на Закона за здравето лицата, упражняващи медицинска професия, имат право на свобода на действия и решения съобразно своята професионална квалификация, медицинските стандарти и медицинската етика. Същият закон въвежда задължение на лечебните заведения да застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение за вредите, които могат да постъпят, вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения. Това означава всички лекари, които участват в диагностично-лечебния процес. Условията, редът, срокът за извършване и размерът на минималната застрахователна сума при задължителното застраховане са определени с Наредбата за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия, издадена от Министерския съвет. Обект на застраховане по задължителната застраховка, отговорност на лицата, които упражняват медицинска професия в лечебното заведение, е професионална отговорност на застрахованите физически лица, упражняващи медицинска професия за виновно причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, настъпили в резултат на упражняването на медицинска професия във или от името на лечебното заведение. Контролът за наличието на задължителна застраховка се осъществява от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Министър. Господин Янков, имате думата за реплика.

консултиран с пулмолог или инфекционист. Знаем, че лекарите са дефицит. Какво прави Министерството на здравеопазването, за да осигури достъпа на пациентите до такива специалисти? Главният санитарен инспектор Ви предложи командироване на лекари от доболничната помощ. Да, тези, които в начална фаза, в началото на заболяването на хора с COVID-19 имат квалификацията, са личните лекари и специалистите – лекарите в доболничната помощ, но ако Вие командировате в лечебните заведения, оголвате една важна част от реакцията – активното лечение на ранно диагностицирани пациенти, тоест не може да си позволите да оголите това звено. В същото време специалистите, които са хирурзи, обърнах Ви внимание, алерголози, офталмози, те нямат специализация, нямат и квалификация да правят консултации или да лекуват заразени с COVID-19. Поискало ли е правителството хуманитарна помощ от лекари и медицински сестри от страни, с които Република България има дипломатически отношения, както и включване на Червения кръст, за да бъдат осигурени инфекционисти и пулмолози? При положение че има вече необходима апаратура по заявката на Министерството на здравеопазването, и Ваше лична, че ние сме оборудвани, имаме предпазни средства, имаме легла – достатъчно на брой, с извод за кислород, то остава да осигурим лекари, но квалифицирани лекари, няма достатъчно пулмолози и инфекционисти. Няма друго решение за осигуряване на лечението на хилядите, заразени с COVID-19. Затова Ви призовавам и чрез Вас министър-председателя и правителството, държавната власт, за конкретни действия за осигуряване на квалифицирани за лечение на заболели с COVID-19 лекари от други страни. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Да, зная. След отговора на министъра, репликата на господин Кирилов.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 но аз не мога да се съглася с твърденето във Вашия въпрос, че България има нужда от пулмолози и инфекционисти, защото само те могат да лекуват пациентите с COVID-19. Това не е така. Пациентите с COVID-19 обикновено развиват възпалително неспецифично възпаление на белия дроб. До момента всичките тези пациенти преди появата на COVID-19, а и след нея, се лекуват и от други специалисти лекари, които имат отношение към лечението на такъв тип заболявания с белодробни изменения. Това са колегите – лекарите лекарите със специалност по вътрешни болести, лекарите със специалност по кардиология, лекарите, които са анестезиолози-реаниматори, защото най-тежките усложнения на пациентите, които имат положителен тест за COVID-19, които настъпват вследствие на разгръщането на болестта, е така наречения АRDS – синдром. Той се лекува от нашите колеги анестезиолози и реаниматори в реанимационните отделения в страната. Следващите, които лекуват пациентите, които имат изменения в белите дробове и които са под 18 години, са българските педиатри. Така че имаме достатъчно лекари на територията на Република България, за да искаме хуманитарна помощ. А и като се замисля, като гледам какво става в страните около нас, не знам коя държава би дала в момента лекари пулмолози и инфекционисти да помагат да България, при условие че състоянието на всички системи в света е почти едно и също. В момента страната има достатъчно лекари и сестри, които могат да се справят с тази епидемия. Да, има места, където има недостиг на лекари, на сестри. Този недостиг се компенсира по различни начини, както със стажант-лекари, както със студенти по медицина, както с командироването на лекари от различни специалности. всички медицински или всички лечебни заведения, които сключват договор по 104-та клинична пътека, да имат задължително граждански договор или трудов договор, тоест правоотношение с лекар специалист по инфекциозни болести, който да осъществява лечението на тези пациенти. А пациентите, които се лекуват по клинична пътека 39, с приетите изменения в Националния рамков договор,

Министър, от отговора Ви разбрах, че застраховка се сключва не с лечебните заведения, а тя покрива риска на конкретните физически лица, които лекуват по трудови или граждански правоотношения с конкретно лечебно заведение. Въпросът ми е продиктуван от доста срещи и разговори с медицински лица, които се притесняват, че поради ковид епидемията са командировани да лекуват в ковид отделения, но нямат изискуемите специалности и на тях въпросите са им следните, имат няколко въпроса: тези застраховки дали са поименни, или са само за брой лица, работещи в конкретно лечебно заведение; защо не им се предоставят от лечебните заведения да се запознаят с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

нанасянето на имуществени и неимуществени вреди от лекарите, които работят в лечебните заведения при тях, в трудови правоотношения виновно. Тоест това означава, че когато имаме допусната някаква грешка и се докаже вина на лекар на територията на дадена болница, искът обикновено на близките или на пациента се насочва към лечебното заведение. Лечебното заведение приобщава към този иск и застрахователя съгласно застрахователната полица, която е подписана от лечебното заведение. Сумите и вредите, за които се сключват тези застраховки, са ясно разписани в застрахователната полица. Застрахователните премии са определени в Наредба, която е издадена и е разпространена до всички лечебни заведения в страната. Казах Ви, че Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ проверява лечебните заведения дали тези застраховки са сключени или не. Моля, ако имате информация за лечебно заведение, в което нямаме сключена такава застраховка за отговорност на лекарите, да ме информирате, за да извършим своевременна проверка и да предприемем необходимите действия за сключването на такава застраховка. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Министър. Това беше последният въпрос към Вас днес. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол. Продължаваме с въпроси към министър Лъчезар Борисов. Първият въпрос от народния представител Румен Гечев е относно причините за отчетения от Българска народна банка срив в преките чуждестранни инвестиции през периода януари – август 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. Имате думата уважаеми господин Гечев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми министър Борисов, преките чужди инвестиции имат особено важно значение за динамиката и качеството на икономическия растеж, както и за поддържането на стабилен платежен баланс,

Само за месец август нетните чужди инвестиции са отрицателни – минус 29,7 млн. евро, при положителен нетен поток от 90,4 млн. евро за същия месец на 2019 г. Налице е тенденция на оттегляне на капитали от нашата икономика. Макар и по-слабо, това се отразява и на размера на реинвестираната печалба от чуждите инвеститори в български фирми. През разглеждания период на 2019 г. тя е била 346 млн. евро и съответно 332 млн. евро през 2020 г., или бележи спад от 14 млн. евро. Имайки предвид трайно негативните тенденции по отношение на преките чужди инвестиции, моля да отговорите на следните взаимосвързани въпроси: кои са основните причини за наблюдавания срив в преките чужди инвестиции; очакван или неочакван за правителството беше този срив и какви конкретни мерки бяха предприети за смекчаване на тези негативни тенденции; какви промени са настъпили в структурата на преките чужди инвестиции – в кои отрасли, подотрасли и видове производства;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

Може би във времето, докато дойде да отговоря на този въпрос, има и малко по-нови данни за септември, но това по същество няма значение. Със сигурност съм съгласен, че преките чуждестранни инвестиции имат абсолютно важно влияние, значение за икономическия растеж и най-вече за платежния баланс. Платежният баланс, знаете, това са отношенията на България с чуждия свят. На първо място искам да подчертая, че платежният баланс, в която част са инвестициите, се изготвя на базата на шестото издание на ръководството за платежен баланс

като намалява с 326 млн. евро спрямо този за януари и септември 2019 г., каквато тенденция показахте при предварителните данни за август. месец септември 2020 г. потокът е положителен и възлиза на 268,9 млн. евро – положителен 53,3 млн. евро, тоест имаме един растеж, който е в пъти, ако сравняваме с месец септември. При окончателните или по-малко предварителните данни за август също виждаме едно подобрение. Искам да кажа, че чисто икономически не е коректно да сравняваме предварителни данни с окончателни, което направихме за август, а тук направих такова сравнение за септември. Чисто икономически това не е редно и не бих се съгласил с останалата част от въпроса Ви, че има оттегляне на капитали и срив. Давам пример: през 2019 г. предварителните данни до септември, които сега използвам за 2020 г., са били с 47% по малко от окончателните, тоест наистина не може да сравняваме ябълки с круши, тъй като едните са предварителни данни, а другите са окончателни.

Както казах по-рано, по методологията на платежния баланс и специално за преките инвестиции се използва принципът актив – пасив. Тази статия е за преките инвестиции и има три подстатии – дялов капитал, реинвестирана печалба и дългови инструменти. Дяловият капитал през периода януари – септември е отрицателен, като е малко повече отрицателен спрямо същия период на предходната година, но пък имаме значим ръст при дълговите инструменти. Какво означава, когато се използва тази методология актив – пасив, тоест гледаме движението и в двете посоки. Например, когато имаме такова намаляване на дяловия капитал, би означавало, че един инвеститор, който е бил в България, е продал бизнеса си, друг го е купил, той е финансирал тази сделка чрез дългов инструмент, с което дълговете са нараснали, но компанията е останала жива и работи в България. Разбира се, мога да дам доста такива примери, че някои от компаниите, които са финансирали своите инвестиции, изплащат своите заеми под формата на дългови инструменти, че някои изпращат дивидент, но тези компании са в България

ако фактите опровергават теорията, толкова по-зле за фактите. Няма други факти освен официалната статистика на БНБ. Дали са ябълки, или круши – не знам, но те са най-точни, тъй като в БНБ отчитат паричните потоци и колко парички са дошли по съответната сметка. Така че моят въпрос се базира на факти и данни на БНБ. В тази връзка Вие правилно включвате, тъй като въпросът беше за друг период, за разширяване до месец септември, но съм се подготвил, тъй като предполагах, че ще използвате тези данни.

тоест спадът е 30%. Реинвестициите през 2020 г. са близо 440 млн. евро, а миналата година са били 536 млн. евро.

а като направите обратната сметка на износ и внос на капитал, нетно се получават само 273 млн. евро. Разбира се, че кризата влияе, в това число и COVID-19, няма никакво съмнение, че това не зависи от правителството.

Благодаря Ви. Ще използвам наистина истинските данни, които показват състоянието на инвестициите, като това е международната инвестиционна позиция на България, а по-конкретно са пасивите в нейната международна инвестиционна позиция, където се намират преките чуждестранни инвестиции. Да кажа какви са данните за управлението на това правителство:

Спрямо миналата година, защото данните на БНБ са към шести месец, международната позиция за преките чуждестранни инвестиции е 49,17 млрд. евро, а в момента са 50,33 млрд. евро – само за една година има 1 млрд. евро инвестиции. Точно затова говорих в началото за този принцип на отчитане в платежния баланс

от народния представител Жельо Бойчев относно готовността за въвеждане на стартъп визи. Имате думата, уважаеми господин Бойчев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! Малко в продължение на предходния въпрос на професор Гечев. Всички ние, господин Министър, и Вие като член на правителството многократно сме декларирали и сме си поставяли за цел повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, а това може да бъде постигнато чрез насърчаване на чуждестранните инвестиции, и то в иновации, технологии и научно развитие. Един от елементите, чрез който това може да бъде направено, е, че са създадени условия за стартиране на високотехнологични иновативни компании, така наречените стартъп компании. компании. Компаниите, породени от технологичното развитие в съвременния свят, знаете, господин Министър – компании, които са много бързи, много гъвкави и успяват по един много успешен и бърз начин да реализират съответния пазарен потенциал на дадената иновация или на дадената научна разработка. Знаете, че работата на тези компании се следи много внимателно от такъв тип тип големи компании в останалите страни. Всички високо развити индустриални държави в Европа и в света, и знаете, че има стотици – да не кажа, хиляди такъв тип стартъп компании.

да стартират или да развият високотехнологичен или иновативен проект, или да създадат стартъп компания в нашата страна. В тази връзка моят въпрос към Вас е следният: предвиждате ли конкретни насърчителни мерки, даващи основание на граждани на страни, които не са членки на Европейския съюз,

Създадохме работна група през март месец 2019 г., която да подпомогне всички тези процеси за иновативните компании, за стартъп компаниите, които да могат да имат по-добра среда за работа в България. Към момента тези компании наистина представляват България на много добри нива. Тази междуведомствена работна група беше точно в тази сфера, където се докосна и стартъп визата. В нея участваха представители на Министерския съвет, на Министерството на правосъдието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, ДАНС, дирекция „Миграция“. Общата работа на тази работна група стигна до предложения за промени в законодателството, които бяха в няколко посоки, а една от тях е: въвеждане на условия и ред за издаване, отказ или отнемане на сертификат за високотехнологични и/или иновативен проект на граждани от трета държава; предоставяне възможността на лицата, граждани на трети страни получили сертификат за иновативна дейност по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, да пребивават на територията на страната и да реализират своя проект чрез въвеждането на ново основание за пребиваване по Закона за чужденците, а именно разрешение за продължително пребиване; предоставяне на възможност на граждани на трети страни да стартират високотехнологичен или иновативен проект в страната, без това да е свързано с необходимост от осигуряване на заетост и минимален брой наети лица. След като бяха готови резултатите от тази работна група, знаете, че имаше и други инициативи, свързани с как се придобива, какво се случва, в момента имаше едни препоръки от Европейската комисия, но тук, когато говорим за постоянно пребиваване, няма да оставя своята работа с BESCO и с техните предложения – дори в момента работим по изменение на законодателството заедно с професорите от Софийския университет за нов формат на тип дружество, което да е свързано със стартъпите. Информирам Ви, че съм поканен от Ваши колеги народни представители другата седмица на работна среща, в която да дискутираме и тези въпроси. Ще се радвам да ги дискутираме и с Вас. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Реплика, господин Бойчев. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, запознат съм с предложенията на BESCO. Тези млади момчета, представляващи неколкостотин компании, са в IT сектора на България. Неслучайно задавам този въпрос с пълната си убеденост, че ако има нещо, с което нашата страна може да бъде конкурентоспособна, ако има нещо, с което може да се гордеем, това е талантът на младите хора и тяхната предприемчивост. Искам това да го развиваме, така че България наистина да стане технологичен и иновационен център в Европа. Надявам се тази Ваша подкрепа, изразена към тях и към такъв тип компании, и въобще към развитието на българската икономиката на такъв тип сектори с висока добавена стойност, а днес от тази трибуна да прозвучи много ясно и ще помоля да прозвучи и в някакви конкретни времеви срокове. Защото виждате, че месеци наред текат тези работни групи. Някак си мандатите на правителствата си отиват и всичко след това започва наново. Знаете, че светът е едно много конкретно място и ние трябва да се борим за всяка инвестиции, а инвестициите във високите технологии, в тези иновативни компании, знаете каква добавена стойност дават – и като трансфер на технологии, и въобще като добавена стойност в брутния брутния продукт на страната. Така че моята молба е да кажете от какво се нуждаете, за да ускорим и да направим съответните нормативни промени, така че България да стане наистина едно желано място, а не да бъдем свидетели на това как непрекъснато се изпускат едни или други възможности.

от народния представител Надя Клисурска относно Антикризисната програма, свързана с отпускане на безлихвени заеми на физически лица и самоосигуряващи се. Имате думата, госпожо Клисурска. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! От началото на пандемията през месец март до момента голяма част от хората, участващи в икономическия оборот, а в това число самоосигуряващи се лица, еднолични търговци, които се самоосигуряват, участници, физически лица в неперсонифицирани дружества останаха извън оборота на ефективните антикризисни мерки. Останаха извън оборота на тези антикризисни мерки с аргумента, че те не попадат в хипотезите на това да внасят във фонд „Безработица“. За мое голямо съжаление, до ден днешен, когато от тази вечер влизаме отново в ситуация на ограничителни мерки тези самоосигурени лица не влизат в обхвата на нито една социално икономическа мярка. Единствената мярка, която беше използвана и въведена от правителството, беше свързана с безлихвени кредити в размер до 4500 лв., от които могат да се възползва тази група. Искам да спомена, че самоосигуряващите се лица, като започнем от екскурзоводи, архитекти, адвокати и много, много други свободни професии, са хора, които генерират много ниски обороти и общо взето се издържат от своята дейност. За голямо мое съжаление, те не бяха обхванати през икономически мерки, но утре те ще бъдат поставени в условията да отидат на пазара на труда и да останат трайно безработни, ако не се предприеме нещо адекватно. По отношение на мярката, която беше свързана с тях, именно кредитите през Българската банка за развитие, въпросът ми е свързан с Вас: колко е броят на лицата, които са кандидатствали, колко е броят на одобрените, колко е броят на отказите? Има ли изготвен анализ за ефективността и целесъобразността на тази мярка... И още с оглед на задълбочаващата се криза, която предстои, предвиждате ли други мерки за тези самоосигуряващи се лица? С риск да ми отговорите, че те не попадат в юрисдикцията на Вашето министерство искам да Ви кажа, че те най-вероятно не попадат и в юрисдикцията на Министерството на труда и социалната политика, но се надявам на някакъв отговор.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

следващата година да продължи да работи. Бюджетът по мярката е 200 млн. лв. Подписани са, в изпълнение на тази мярка на база на решение на Министерския съвет месец април, 12 споразумения с 12 търговски банки. Лимитът на

така че има възможност лицето да кандидатства за кредит и след приключване на неплатения отпуск до възобновяване на дейността му като самоосигуряващо се лице. Въвеждане на изискване осигурителните вноски да са платени или декларирани поне за 6 месеца преди кандидатстване разширява възможността за самоосигуряващите се лица да сравняват времевия период, в който имат спад в доходите не само първото тримесечие, но и всяко следващо тримесечие на 2020 г. спрямо същото на 2019 г. Към днешна дата и към вчерашна, тъй като

млн. лв. или средно по 4182 лв. на кредит от Българска банка за развитие. Тъй като Програмата се изпълнява от нашите банки партньори, които казах по-рано – 12 броя банки, ние не получаваме информация за броя кандидатствали, които са се отказали. Има някои, които са кандидатствали в две банки, но аз Ви дадох данните за това, което е реализирано към момента. Държавата е инвестирала близо 95 млн. лв. във физически лица, включително и самоосигуряващи се през Банката за развитие. Оттук нататък Министерството на труда и социалната политика за осигуряващите се, те могат по техните мерки да се възползват от така наречената мярка 80/20 или подпомагане на работодателите в сектор „Туризъм, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство“ с 290 лв. за запазване на заетостта на служителите си. Към момента поне са кандидатствали 245 самоосигуряващи се лица и са получили 426 300 лв. Най-много са от секторите хотелиерство, транспорт и други. Що се касае до втората Ви част от въпроса по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. По нея да се има предвид, че залегналите в Програмата инвестиционни приоритети и специфични цели са свързани с иновациите и конкурентоспособността. Тоест тук нямаме акцент конкретно изведен за самоосигуряващите се лица, но ние в момента това, което направихме, направихме специална процедура, която трябва до дни да бъде разгледана от наблюдаващия комитет. Три милиона лева да стигнат до Министерството на туризма, които ще бъдат за такъв тип хора. Това са за екскурзоводите и за планинските водачи. Следва да бъде отбелязано, че едноличните търговци, част от тях, които са самоосигуряващи се, като вид стопански субект попадат в обхвата на нашата програма. Част от тях са били в обхвата на процедурата за микро, малки и средни предприятия, по която до момента 173 милиона вече са в бизнеса и съвсем скоро се оценяват и останалите шест хиляди проекта, където ще инвестираме още 53 млн. лв. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ Реплика, госпожо Клисурска? Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми дами и господа народни представители! От изложеното към момента става ясно, че ресурсът, който беше обезпечен през Българската банка за развитие, покрива едва 22 хиляди души физически лица и самоосигурени. Ако погледнем Регистъра на самоосигуряващите се лица ще видим, че в България те са около 200 хиляди, което показва, че ефективността на мярката не е достатъчна и от неусвоения ресурс през Българската банка за развитие можеше да се помисли за някаква по-ефективна мярка. Вие препратихте към Министерството на труда и социалната политика за мерките, които те в крайна сметка осигуряват една част от самоосигуряващите се лица, но това са само онези, които работят в туристическия бранш, в ресторантьорството и транспортния бранш. с това много голяма част от самоосигуряващите се лица отново остават извън обхвата на всякаква адекватна, социално икономическа мярка. Неясно ми е защо към момента няма направен анализ наистина за ефектите върху всички икономически субекти в България по отношение на ковид кризата? И днес, когато чуваме тръбенето по медиите от Вас, уважаеми дами и господа министри, не само към Вас, уважаеми господин Министър, колко ефективни са мерките и какво покритие имат. Единственото, което ние чуваме, е, че има механизъм за помощ на всички засегнати страни от затягането на мерките. Не, няма! И аз бия тази камбана, бия този звънец, че една голяма част от самоосигуряващите се лица и едноличните търговци, които нямат генерирани такива обороти, които Вие сте заложили като изискване във Вашите грантови схеми, остават непокрити. Така че е важно всички ние да обърнем внимание и на тази група, и да бъдат разработени адекватни мерки, и за тази група, която внася данъци, осигурява се, избрала е да работи в България, и да живее в България. Нека да обърнем внимание и на този сегмент от българското общество и аз смятам, че адекватността и поведението на Министерството на икономиката и останалите министерства е да обърнат внимание на цялата тази група от хора, които в крайна сметка живеят в Република България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Усвояването, както казах, близо 95 милиона и то е на база на търсенето, което има към търговските банки, така че който има търсене, там може да се възползва от нея. По мярката 3/10, както беше казано и днес по-рано в залата, това е първата мярка, която достигна до всеки заявил. Тоест, който е заявил, е получил своите средства. По отношение на новите мерки, в момента имаме приоритет да докоснем като Министерство на икономиката бизнеса, който е засегнат от противоепидемичните мерки. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. С това завършихме парламентарния контрол за днес. Благодаря Ви за участието в парламентарния контрол, уважаеми господин Министър. Следващо редовно пленарно заседание на 2 декември Закривам заседанието.